**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na točku - Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije i o stanju i ostvarivanju načela i ciljeva regulacije telekomunikacijskog tržišta u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu Sukladno članku 14. Zakona o telekomunikacijama Vijeće Agencije za telekomunikacije dostavilo je izvješće. Materijal ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. U ime predstavnika predlagatelja gospodin Gašper Gačina predsjednik Vijeća Agencije za telekomunikacije. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Hrvatska agencija za telekomunikacije u u prošloj godini je svojim radom i odlukama vijeća nastavila poticati liberalizaciju telekomunikacijskog tržišta s ciljem osiguranja optimalne ravnoteže između interesa korisnika i razumnog povrata investicija operatora. Osobito smo nastojali osigurati i promicati djelotvorno i održivo tržišno natjecanje s jednakim mogućnostima za sve sudionike i sprječavati zlouporabe nadmoćnog položaja na tržištu. Općenito kada govorimo o modelu regulacije TK tržišta smatramo da treba težiti stvaranju uvjeta da u konačnici tržište postane dominantni regulator. Međutim, u skoroj budućnosti to nije moguće. Za opstanak novih operatora nužno je pravedno i efikasno djelovanje regulatora s jedne strane te ozbiljan i uspješan operator s druge strane. Tržište usluga u pokretnim mrežama najbolji je primjer kako se ono može u dobroj mjeri samo regulirati jer to tržište već pokazuje prve znakove samoregulacije ulaskom novog operatora Tele2 koji je donio snižavanje cijena i raznolikost tarifnih paketa kako za poslovne tako i za privatne korisnike. Raspetljavanje lokalne petlje novim operatorima u nepokretnoj mreži osigurava konkurentsku prednost jer se njihov većinski prihod sada ne prelijeva HT-u. Najnižom cijenom lokalne petlje odnosno pristupne …/Govornik se ne razumije./… u Europi to je 52,14 kuna otvorili smo mogućnost konkurencije što je najbolje pokazalo tijekom prošle godine. Agencija je svojim dosadašnjim radom dokazala da prati poteze HT-a i u svezi sa Iskonom i u svezi s drugim operatorima kada ne dopušta nikakvu diskriminaciju na tržištu. Osnovni trendovi su povećanje prometa odnosno korištenja TK usluga, pad cijena a time stvaranje boljih uvjeta za gospodarstvo i stanovništvo. Republika Hrvatska je liberalizacijom tržišta krenula kasnije ali zato je kod nas proces brži nego u zemljama koje su nedavno primljene u Europsku uniju. U tablicama usporednim koje smo dali u izvješću to se dobro vidi. Što se tiče prošle godine i stanja telekomunikacijskog tržišta na kraju godine ukupni prihod na telekomunikacijskom tržištu je bio 13 milijardi 721 milijun kuna ili 5,45% više nego u godini 2005. Na mjerodavnom tržištu javne i govorne usluge u nepokretnoj mreži ukupno ima milijun 821 tisuća korisnika ili 41,5%. Od toga udio novih operatora je što se tiče korisničke baze 234 tisuće korisnika ili 13% a udio novih operatora s obzirom na prihod iznosi 7,15%. Ukupno je prenesenih brojeva preko središnje baze prenesenih brojeva koje je instalirano u agenciji i koja je dakle primjer dobrog rada funkcije prenesenih brojeva u regiji prepoznata na Konferenciji jugo-istočne Europe u Sofiji. Dakle, ukupno je preneseno 70 tisuća i 117 brojeva. Ukupno izdvojenih lokalnih petlji je bilo na kraju godine samo 617 ali je zanimljivo da je već u prvom kvartalu ove godine 6 tisuća 480. Sniženje cijena korištenja javne govorne usluge u proteklih godinu dana temeljem OECD košare iznosi od 2,5 do 9,66%. Prošle godine sam bio upitan ovdje na isto mjestu da damo usporedne tablice cijena telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj u odnosu na cijene u europskim zemljama, Cijena lokalnog poziva u Republici Hrvatskoj je niža u odnosu na prosjek zemalja EU 25 za 12,2%. Cijena nacionalnih poziva u Republici Hrvatskoj je niža u odnosu na prosjek zemalja EU 25 za 54%. u Hrvatskoj kao što znate cijena nacionalnog i lokalnog prometa je ista što u europskim zemljama nije nego se tarifira proporcionalna udaljenošću. Cijena međunarodnog poziva prema bližim zemljama je niža u odnosu na prosjek zemalja EU 25 … /Govornik se ne razumije./ … 37,33%. Međutim cijena međunarodnih poziva prema udaljenim zemljama je viša u odnosu na prosjek zemalja EU 25 za 108%, ali u ovom segmentu nastupaju novi operatori i drastično ruše cijene. Internet. Broj korisnika Interneta je milijun 674 tisuće odnosno blizu 40%. Broj širokopojasnih pristupa Internetu na kraju godine je bio 251 ili 5,6%. Danas je već 7%. Ovaj broj raste i uz poticaje koje Vlada Republike Hrvatske u koje sudjeluje agencija. Očekujemo nagli rast jer treba prevladati taj famozni jaz u korištenju širokopojasnih pristupa Internetu. Usluge u pokretnim mrežama kao što sam rekao pokazuju i taj nagli rast, usluga u pokretnim mrežama pokazuje sve pozitivne efekte liberalizacije. Na kraju prošle godine broj odnosno gustoća

ovo je primjer svih efekata, pozitivnih efekata konkurencije na telekomunikacijskom tržištu gdje su operatori koja su sa zahtjevnom tržišnom snagom i novi operator u uzajamnoj utakmici u pogledu konkurencije cijenom, kvalitetom, uslužnošću, subvencioniranju aparata praktički učinili ovu uslugu dostupnom svakom građaninu Republike Hrvatske. Sniženje cijena, korištenje javne govorne usluge temeljem «OECD» košari iznosi od 1,3 do 17 i po posto. U ovisnosti o vrsti korisničke košare cijene u Republici Hrvatskoj su niže od 16 do 48% u odnosu na EU Medijan. Izvor je Callen International, Report broj 3. Sad bi nešto rekao o temi koja je zaokupila cjelokupnu hrvatsku javnost i stručnu javnost, a to je zajedničko korištenje infrastrukture. Mislim da sam, do sad sam se dosta hvalio. Na ovom području znamo da je bilo velikih teškoća zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je loše zatečeno stanje. Puno zlouporaba. Neovlaštenog korištenja bez plaćanja, nered, nestručnost i ugrožavanje telekomunikacijskog prometa u cijelosti. Ciljevi agencija u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama članak 22. su bili: uvođenje reda, poticati zajedničko korištenje i osigurati u sređenom stanju budući razvoj. Tijekom 2006. godine Agencija se organizirala i ekipirala za ovaj izazova. Proveli smo javne konzultacije glede preuzimanja odgovornosti i načina postupanja prilikom zajedničkog korištenja infrastrukture i po našem sudu koliko god to možda ne izgleda točno stanje se stabiliziralo i trend je puno povoljniji odnosno ide ka sređivanju. Naime sklopljeno je 12 ugovora između jedinica lokalne samouprave i HT-a s jedne strane i novih operatora s druge strane. Dva operatora koji se nisu pridržavali pravila struke i zakona su nakon obrade po telekomunikacijskom nadzorniku predana na daljnje postupanje inspektoru kao što sam rekao radi zlouporaba.

Moguće je da je stvaranje velikih rasprava oko vlasništva nad TK infrastrukturom pogodovala onim operatorima koji su izbjegavali plaćanje. A s druge strane HT-u je također pogodovalo zbog odugovlačenja pružanja najma konkurentima a time je kočena liberalizacija. Naš stav je jasan i na njemu ćemo inzistirati. Upotrebljavati sve poluge koje nam stoje na raspolaganju. A to je da korištenje zajedničke telekomunikacijske infrastrukture treba urediti, treba pokriti odgovarajućim ugovorima i plaćati naknade. Da li jedinica lokalne samouprave ili HT-u ili nekom drugom vlasniku ili u krajnjoj liniji kao što je zakon predvidio na primljeni račun agencije. Na tome ćemo inzistirati. Dakle na ugovaranju, na plaćanju računa i na plaćanju PDV-a. Sve drugo vodi u diskriminaciju jer se događa još uvijek nažalost na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu da neki operatori uredno plaćaju svoje obveze a ovi koji to ne čine stvaraju si konkurentski povoljniji položaj dakle nediskriminaciju. Agencija neće u tome sudjelovati. Što se tiče zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga želim istaći da je Vijeće korisnika koje je pri kraju 1995. godine osnovano kao savjetodavno tijelo agencije radilo cijelom, tijekom cijele 2006. godine i želim nabrojiti mjere i aktivnosti koje su provedene u cilju zaštite korisnika. Prije svega primijenjeni su «anti-dailer» programi kao zaštita od izuzetne opasnosti za zloporabe i nabijanje računa. Prikazani su rizični brojevi na web-u i dane su upute kako se zaštititi od zloporaba. Uvedena je zabrana odlaznih poziva prema rizičnim brojevima po zahtjevu korisnika što do sad nije bilo. Zatim omogućeno je ograničenje računa po želji korisnika do 500 kuna. Zaštita korisnika ugrađena je u opće uvjete pružanja TK usluga i kao rezultat svih ovih aktivnosti i mjera rezultat svega je smanjenje broja reklamacija. za 5 sedmina odnosno za 71%. Dakle ovo su egzaktni podaci. Mislimo da još ovdje ima prostora, ali mislimo isto tako da s ovim možemo biti zadovoljni. Što se tiče međunarodne aktivnosti prošle godine od 15. svibnja do 16. lipnja održana je u Ženevi regionalna radio-komunikacijska konferencija koja je imala za cilj usaglašavanje frekvencijskih planova za digitalnu televiziju. Podsjećam da je to nakon Stockholma 1961. godine kad je, kad su usvojeni frekvencijski planovi za analognu televiziju dakle drugi po značenju događaj ovakve vrste. Naši predstavnici su nakon dvogodišnjih pripremnih radnji ostvarili potpuni uspjeh na konferenciji i u međusobnim koordinacijama osigurali su, osigurana je budućnost, dobra budućnost digitalnih elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj. Što se tiče kapaciteta u novoj tehnologiji dakle kapaciteta će biti 4 puta više nego u … /Govornik se ne razumije./ … tehnici, a o kvaliteti da ne govorim. Isto tako pri agenciji je organiziran forum digitalne televizije za sadržaj i tehniku. Isto tako smo pokrenuli raspravu o strategiji prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju jer je na regionalnoj konferenciji određen krajnji rok 2012. godina kao rok za potrebni prelazak iz analogne u digitalnu. Isto tako, potaknuli smo raspravu u izboru hrvatskog standarda …/Govornik se ne razumije./… što je vrlo važno prije bilo kakvih procesa implementacije. Isto tako, pokrenuli smo raspravu o dinamici i vremenu prelaska. Hrvatska agencija za telekomunikacije sudjeluje kao ravnopravan član nezavisne regulatorne grupe i kao, dakle kao punopravni član i kao promatrač u europskoj regulatornoj grupi. Agencija je aktivno sudjelovala i u procesu pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske unije posebno u procesu dubinske analize usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske screening u poglavlju 10. – informatičko društvo i mediji. Svojim radom, a posebice rezultatima svoga rada agencija je doprinijela otvaranju pregovora za poglavlje 10. bez dodatnih mjerila. podaci da je u državni proračun iz ove djelatnosti uplaćeno 223 milijuna kuna, prihod Hrvatske agencije za telekomunikacije je bio 68 milijuna, troškovi 33 milijuna i pol, i pol, razlika je 34 i pol milijuna. Objašnjenje. Nismo realizirali nabavu poslovnog prostora u skladu sa financijskim planom. Ostale stavke financijskog plana su uglavnom realizirane. realizirane. Zaključno. Agencija kao nezavisni nacionalni regulator telekomunikacijskog tržišta je svojim radom tijekom prošle godine poticala djelotvorno neodrživo tržno nadmetanje tako što je donijela sve ključne odluke koje idu pravcu liberalizacije, a prema preporukama Posljedice tih odluka vidljive su u pokazateljima za 2006. godinu, a posebno u prvom kvartalu 2007. godine kroz povećanje prometa, smanjenje cijena, povećan broj operatora i davatelja usluga, bolju uslugu gospodarstvu i građanima. Kao potvrda uspješnog djelovanja agencije u 2006. godini Republika Hrvatska je u procesu pregovora o pristupanju Europskoj uniji 31. siječnja 2007. godine dobila poziv da dostavi pregovaračke pozicije za poglavlje 10. – informacijsko društvo i mediji. Odbor stalnih predstavnika prihvatio je izvješće o screeningu, te zaključio da je Hrvatska dovoljno spremna za otvaranje pregovora u poglavlju – informacijsko društvo i mediji bez dodatnih mjerila. Time je agencija doprinijela uspješnom hodu Republike Hrvatske u Europsku uniju. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak gospođa Alenka Košiša telekomunikacijskih mreža učini boljom i da sakuplja PDV, prikuplja PDV s tog naslova. Htjela bih podsjetiti da se ovdje radi o izvješću za proteklu godinu, a ne o planu i programu za slijedeću godinu. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Žele li? Nema. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega Gačina. Prvo, prije svega bih htjela izraziti svoje žaljenje da o ovome Izvješću Agencije za telekomunikacije ne razgovaramo u jedno primjerenije vrijeme kada bi i naši građani imali puni uvid u to što ova agencija radi, jer vam moram reći i vama kolege ovdje koji sjedite, a i svim građanima u Hrvatskoj da o radu ove agencije ovise vaše uplatnice koje mjesečno dobivate za telefon. Što ova agencija radi bolje, to će vaše uplatnice biti manje, što agencija radi lošije to će vaše uplatnice biti veće. Dakle, sami procijenite koliki su vam računi za telefon i direktno za to je odgovorna ova agencija. A sada oko izvješća za prošlu godinu. Dakle, prvo samo par rečenica o onome što je dano u ovom izvješću, a onda ono što nije dano u ovom izvješću, a lakše bi se uklopilo u rubriku vjerovali ili ne. Naime, prošlo je 12 mjeseci od rasprave na temu prošlogodišnjeg izvješća HTA koji je unatoč oštrim kritikama prihvaćeno većinom glasova. Prirodno je da ovakva vrsta izvješća nastoji u prvi plan staviti i podcrtati pozitivne korake i to je njihovo legitimno pravo. No, ne može se nitko od nas oduprijeti općem dojmu koje vlada na telekomunikacijskom tržištu, a koje nije tako bajno kako se želi prikazati u ovom izvješću. Istina je da je 2006. godina bila prva godina nekakve liberalizacije telecom tržišta u Republici Hrvatskoj. No, isticanje agencije u zaključku svog izvješća na stranici 57. da su aktivnosti citiram “usmjerene na liberalizaciju tržišta koja podrazumijeva stvaranje jednakih i transparentnih uvjeta novim operatorima i davateljima na tržištu je potpuno iskrivljavanje pravog stanja stvari. Iz ovog izvješća proizlazi da je nedovoljno kvalitetno riješeno pitanje zaštite korisnika. Nema dovoljno aktivnosti vezano za pritužbe građana. Mislim da bi trebalo provoditi ankete kako bi se participiralo mišljenje građana, njihovi eventualni prijedlozi i U dijelu koji se odnosi na uporabu izgrađene telekomunikacijske infrastrukture nejasno je zašto je HAT nakon cirka godinu i pol dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama proveo javnu raspravu i počeo sa primjenom odredbe članka 22. po kojem je HAT ovlašten donositi privremena rješenja o zajedničkoj uporabi telekomunikacijske infrastrukture u slučajevima kad nije utvrđen vlasnik istih. Također se iz izvješća ne vidi da li u ovom slučaju kad HAT donosi privremeno rješenje o zajedničkoj uporabi rečene infrastrukture riješeno po svim zaprimljenim zahtjevima i da li ima neriješenih i koliko, te zbog čega nisu riješeni? To u ovom izvješću nedostaje. Kroz izvješće bi također trebalo ukazati na predvidivost rada agencije, transparentnost i dolazak novih investitora. S obzirom na trenutno aktualno izvješće “Global information sociaty watch“ koje je ovih dana predstavljeno u Genevi, koje izvješće sugerira da Nacionalna agencija za telekomunikacije nema dovoljno znanja i samostalnosti da kontrolira tržište. Dakle, naglašavam nema dovoljno znanja i samostalnosti da kontrolira tržište, da su tarife za telefonske pozive veće od europskog prosjeka. Kolege, to se odnosi na sve vas jer dobivate velike račune, odnosno da analiza pokazuje da građani zemalja srednje i istočne Europe skuplje skuplje plaćaju telekomunikacijske usluge nego građani ostale Europske unije. Na žalost, proizlazi iz svega da je Hrvatska propustila priliku da postane lider u IT tehnologiji u regiji iako je još 2000. godine sugerirana takva mogućnost. Zašto kolege zastupnici? Pitam vas gospodo, kakvi su to jednaki i transparentni uvjeti novim operaterima ako se tržišni i prihodovni udio u THT-u bivšeg monopoliste nije smanjio, a čiju bahatost osjećaju mnogi naši građani. Na stranici 15 stoji da je broj korisnika širokopojasnih mreža u veljači 2007. nešto Nažalost nije prikazan broj koji kaže koliko je udio novih operatora, izdavatelja, tj. da li je udio THT-a u tom broju veći 99%. Zato se na stranici 19 tvrdi da je u nepokretnoj mreži 9 aktivnih operatora. Kako je moguće da dvojica u sustavu THT grupe, T-com i ISKON u širokom pojasnom segmentu drže preko 99% tržišta, a ostalih 7 tako mizerni dio od 1%. Nije li retorika o jednakim i transparentnim uvjetima čista farsa? I zašto se u izvješću ni jednom riječju ne spominje toliko sporna akvizicija ISKON-a od strane HT-a i potpuno neprirodno i nepotrebno okrupnjavanje THT grupe koja je tako negativno obilježila upravo ovu 2006. o kojoj sada izvještavamo. I zašto se u izvješću ne spominje Vip-netov home box usluga koja krajem prošle godine doživljava loptanje između agencije i resornog ministarstva jer se nitko nije htio zamjeriti austrijskom tele divu. I kada je svakome imalo upućenom bilo jasno da dozvoljavanje sporne usluge koči daljnju liberalizaciju HT uz pokroviteljstvo ministarstva istu potvrđuje? Analiza koja će dati odgovore na ova i još mnoga pitanja nećete naći u izvješću, ali ćete naći puno nepotrebnih i nerealnih pokazatelja. U izvješću nećete naći da je utjecaj njemačkih, austrijskih, a odnedavno i najavljenih švicarskih interesa na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu potpuno potpuno zaštićen. Za hrvatske građane to znači da smo u telekom smislu i dalje na poražavajućem dnu europske ljestvice. To uostalom potvrđuje i slika na strani 9, možete otvoriti kolege, OECD-a košara korištenja nepokretne mreže gdje smo u konkurenciji od 26 europskih država bolji jedino od Cipra i Estonije. Jest da je slika slaba, jest da je otisak loš ali ako se malo potrudite vidjet ćete da je točan. A sada ono najgore. U rubrici vjerovali ili ne. HT je uspio podvaliti Vladi sklapanje novog ugovora o koncesiji. Ako čak i pretpostavimo da je ova Vlada nestručna i nesposobna neoprostivo je da HAT ne samo tolerira nego i svojim potpisom potvrđuje poteze koji su ne samo protuzakoniti nego i protuustavni. Jer se narušava načelo ravnopravnosti na tržištu. Ako i tu progledamo kroz prste, jer eto ipak živimo u Hrvatskoj gdje se takvi propusti događaju ne smijemo zaobići pitanje sposobnosti ljudi koji vode agenciju od 100 stručnjaka, a koji sve to u formi protokola potpisuju nakon što je već HAT donio potpuno drugačije rješenje. Da pojasnim, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo je 18. travnja 2007. na svojim Internet stranicama Ugovor o usklađenju ugovora o koncesiji sa važećim Zakonom o telekomunikacijama, a kojeg je Vlada RH sklopila sa HT, Hrvatske telekomunikacije, Već na prvu vijest da će se sklopiti takav ugovor u odluci Vlade objavljenu u "Narodnim novinama" krajem veljače ove godine pravni stručnjaci su bili zaprepašteni da Vlada sklapa bilo kakav ugovor sa HT-om. Naime, protivno je osnovnom ustavnom načelu jednakosti svih pred zakonom da je operator, pa bio on i bivši monopolist, sklapa ugovor o pružanju usluga sa Vladom, dok se drugi operatori moraju prijavljivati nadležnom regulatornom tijelu HAT-u za ishođenje bilo kakve dozvole. Sve to tim više kad je Vlada lani, krajem prosinca, donijeta odluku kojom se daje suglasnost na sporazumni raskid ugovora o koncesiji da bi je naknadno odlukom iz veljače ukinula te odredila da se ugovor ipak neće raskinuti nego da će se dopuniti. Pregledom teksta ugovora, a koji nije niti potpuno, budući da se poziva i ostavlja na snazi pojedine odredbe starog ugovora o koncesiji koje nisu objavljene proizlazi da je Vlada preuzela određena jamstva koja izravno pogoduju HT-u u odnosu na ostale operatore. A i bilo koje druge osobe na tržištu Republike Hrvatske. Tako se primjerice Vlada obvezala HT-u da će poduzeti potrebne korake i da se skrati i pojednostavi postupak ishođenja dozvola, koncesija i drugog potrebnog HT-u za obavljanje njegove djelatnosti te je pristala na određivanje načina pružanja pojedinih usluga HT-a bez osnova u zakonu primjerice za usluge obračuna drugim operaterima, toliko o agenciji koja bi trebala biti regulator tržišta i zaštiti građane od mahnitanja cijena u ovom sektoru. Međutim pravi debakl Vlada je u prenošenju dijela javnopravnih ovlasti na HT. Naime u članku 3. priloga Sporazuma o provedbi ugovoreno je da će agencija biti dužna prije donošenja svih odluka koje se dodjeljuju dozvole i koncesije HT-u dostaviti nacrt HT-u na suglasnost. Zamislite ovo. Ako se HT kojim slučajem ne suglasi s time agencija će biti obvezna ponoviti postupak sve dok ne pribavi potvrdno mišljenje HT-a. Time je Vlada prenijela na HT javnopravne ovlasti koje se mogu prenijeti samo na temelju zakona. Kako je Vlada time preuzela na sebe ovlasti koje u RH ima samo zakonodavno tijelo Vlada je de facto ograničila ovlasti ovog Sabora i prekršila ustavnu odredbu o podijeli vlasti između zakonodavne između zakonodavne i izvršne. Posljedica ovakvog ograničenja zakonodavnih ovlasti Sabora u području regulacije tržišnog natjecanja su ugrožavanje funkcioniranja mehanizma zaštite jednakog položaja, načela jednakosti svih subjekata na tržištu jer se jedan od subjekata dovodi u povlašteni položaj. Time je Vlada također prekršila ustavno jamstvo jednakopravnog položaja gospodarstvenika na tržištu kao i svoje obaveze prema Europskoj uniji, ali i načelo jednakosti pred zakonom. Znači prema ovom ugovoru Hrvatska agencija za telekomunikacije je dužna prije donošenja određenih odluka dostaviti iste HT-u na suglasnost. Dakle jedno javnopravno tijelo mora tražiti dopuštenje privatne pravne osobe za izvršenje svojih javnopravnih ovlasti. Takav presedan nije poznat u pravnoj povijesti. Ono što je najapsurdnije HAT koji je odgovoran Hrvatskom saboru dopuštenja za rad će dobivati od pravnog subjekta u vlasništvu njemačke države. Zgodno. Cijenjene kolegice i kolege, želi nas netko ovakvim podmuklim i skrivenim ugovorima dodatno pretvoriti u koloniju, jer možda nismo dovoljno kolonizirani. Tko je ovlasti ovo ministarstvo i ministra da potpisuje ovako nepovoljne ugovore za ovu državu, tj. u korist pravnog entiteta u vlasništvu jedne druge države. I što je još interesantnije, nije li uloga regulatora agencije i predsjednika Vijeća da služi kao korektiv upravo u ovakvim situacijama, a ne samo pokorno potpisivati što mu se stavi pod nos. Da zaključim, ovo je vjerojatno zadnje izvješće HAT-a jer je prema ovom ugovoru svoje ovlasti prenio na tvrtku HT u većinskom vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma. Rezultat prihvaćanja ovakvog izvješća će biti obmana kako Hrvatskog sabora tako i hrvatskog naroda u cjelini. I što je najgore od toga će jedino profitirati monopolist u većinskom vlasništvu "Deutsche telekoma" koji je već vrlo iskusan u odugovlačenju monopolističkog položaja igranjem ispod stola sa regulatornim agencijama i na drugim tržištima. Ako su vješti u igranju s našom regulativnom agencijom ne dozvolimo da tu igru igraju s nama saborskim zastupnicima. I na kraju, vezano za ovaj sporni ugovor svjesni smo da bi u ime predizborne kampanje javna ponuda dionica THT-a trebala doživjeti svoju promociju na jesen uoči izbora. Ako na to i zažmirimo jednim okom, poštovane kolegice i kolege zastupnice, ne dozvolimo da nas zbog ovakvih činova podilaženja krupnom kapitalu budući naraštaji preklinju. Dopisom kojim se dopunjuje izvješće HAT-a HAT daje odgovore na primjedbe koje je Vlada iznijela u svojem mišljenju, a Vlada je svoje mišljenje iznijela kroz to što je se osvrnula kritički na zaštitu korisnika telekomunikacijskih usluga vezano uz dajlere, na javnost i transparentnost rada agencije i na primjenu članka 22. Zakona o telekomunikacijama i iz svih ovih razloga klub HNS-a, a nadam se ni ostali klubovi neće podržati ovo izvješće. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub HSP-a, gospodin zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. Hvala vam Kao i moja prethodnica u ime kluba HSP-a izražavam žaljenje da ovoj iznimno zanimljivoj temi …/Govornik se ne razumije./… hrvatskog gospodarstva raspravljamo u ovaj sat, odnosno da to nije ujutro sa većom pozornošću i naravno sa televizijskim prijenosom. …/Govornik se ne razumije./… o dijelu gospodarstva koje je najproporzivnije, u kojem se ostvaruju vjerovali ili ne najveće investicije na hrvatskom tržištu i koje vjerovali ili ne donosi najbrži povrat dobiti, osim špekulacija u građevini. Ovdje se u ovom izvješću govori o tome koliko je u Hrvatskoj korisnika širokopojasnog Interneta pa se tako kaže da je 2006. u Hrvatskoj bilo milijun i 684 tisuće i 600 korisnika i 600 korisnika Interneta od čega samo 16% ili 275 tisuća ima širokopojasni Internet u što se naravno lukavo ubraja ADSL što je zapravo imitacija širokopojasnog Interneta, a ne ono pravo. Kako stvari zapravo izgledaju, odnosno sa čim se suočava prosječni Hrvat koji nema tu sreću da ima doma ADSL ili jednostavno ima onaj obični stari model vidi se iz ovih nekoliko simulacija brzine Internet prijenosa koje sam pripremio za vas pa si pogledajte kako to izgleda. Dakle, govorimo o I-Hrvatskoj. Pokušajmo dakle prenijeti jedan dokument od 1 megabajta sa Internetom Pogledajte brzinu kako to ide sa optičkim kabelom, to su ova tri donja stupca. Ovo po sredini je ADSL koji se kilavi, a ovo gore imate, najgornji je ovaj modem od 56K. Dakle, radi se samo o najobičnijem dokumentu od 1 megabajta, recimo izvatku iz gruntovnice. Dakle, nema šanse da to skinete na vrijeme, a da pri tome ne izgubite živce. To dakle ima onih 84% Hrvata koji koriste Internet s običnim modemom. Stop. Idemo dalje. Onda govorimo dosta o telemedicini. Zamislimo recimo prebacivanje sa Lastova ili sa Visa jedne rengentske snimke od 8 megabajta. Sad. Dakle, naravno sa optičkim kabelom to ide strašno brzo, sa ADSL-om se isto mučite, ali nema apsolutno nikakve šanse da takvo nešto učinite sa 56K modemom. To je ono dakle što trenutno imamo zahvaljujući THT-u zašto što ti likovi koriste apsolutno svaku pogodnost da iz postojeće mreže ne investirajući apsolutno ništa u nju izvuku čineći profit. Dakle, zaustavite, za prebaciti dakle taj obični rentgentski snimak od 8 megabajta …/Govornik se ne razumije./… u najpovoljnijim uvjetima oko pola sata, naravno ako ne dođe do zagušenja mreže. Idemo dalje. Naravno ovo je situacija u kojoj šaljete svom poslovnom partneru jedan dodatak na email od 2 megabajta. Dakle, šansa da to napravite sa ADSL-om je nekakva,

Ovo sam sve skupa vam odlučio pokazati zato da vam bude jasno o čemu zapravo razgovaramo. Mi govorimo o razvoju telekomunikacija, a naša mreža, naša usluga još uvijek je duboko u 20. stoljeću i tu je unosni problem Hrvatske. Kad govorimo o THT-u moramo imati u vidu da oni ubiru od svakog priključka 60 kuna za telefonsku pretplatu mjesečno, godišnje to daje za malo 100 eura, na milijun 100 tisuća priključaka u Hrvatskoj godišnje to znači otprilike godišnje nekakvih 100 milijuna eura. Za 100 milijuna eura svatko u Hrvatskoj može od njih dobiti optički kabel do doma, ali to oni nikad nisu izveli. Umjesto toga pokušavaju na sve mile načine iz postojeće infrastrukture, iz postojećih žica izvući maksimum i to je činjenica. Što nam je dakle raditi? Raditi nam je to da liberaliziramo tržište telekomunikacija, ali njega neće biti dokle god se ne liberalizira pristup telekomunikacijskim kanalima. Upravo zato smo još prošle godine mi iz našeg kluba pokrenuli raspravu u Saboru o DTK koja je završila na doista neobičan način, a to je da je Vlada ustvrdila da je to pitanje DTK riješeno, ali da će se ipak dati privremena rješenja dok ga se ne riješi. Dakle, ono riješeno nije. Jedan za drugim gradovi donose odluku da je DTK njihov. To je donio najprije Split, nakon toga Varaždin, pa Zaprešić, pa eto i Zagreb, uskoro će to učiniti Osijek ako već nije i itd., itd. Cilj je dakle liberalizirati pristup DTK. Na žalost od DTK u ovom izvješću gotovo da i nema spomena, a radi se zapravo o ključnoj stvari. Ne možete niti razvijati mobilnu telefoniju ako do tih tornjeva ne možete povući optički kabel. Ne možete raditi imitacije optike sa bilo čime jer doista ona osigurava najbrži prijenos telekomunikacijskog signala. Naravno to košta. Ali, očito je da HT to ne želi izvesti. Očito je da oni kaskaju za ostalima jer čak i u Njemačkoj njihova centrala Deutsche Telecom-a gubi mjesečno 60 tisuća pretplatnika, naprosto zato jer ne mogu držati korak sa konkurencijom. Na nama je dakle s jedne strane da potičemo gradove da čim više rade na razvoju gradskih komunalnih mreža, gradskih optičkih mreža, da liberaliziraju svoj pristup DTK-a i da se tako osigurava razvoj telekomunikacija. Samo na taj način. Cijela prošla godina dakle prošla je u borbi o tome što je odnosno čiji je Mi smo stalno tvrdili da je DTK-a u vlasništvu lokalne samouprave odnosno u vlasništvu one osobe na čijoj se nekretnini nalazi. I to naprosto radi jedinstva nekretnine. Sve drugo je zapravo otežavanje postojećeg stanja. Od agencije smo očekivali da će napraviti Pravilnik o korištenju DTK-a, ali tog pravilnika nema. Taj pravilnik je potreban naprosto zato da bismo izbjegli situaciju u kojoj se već pojedini operateri nalaze u pojedinim gradovima koji su u DTK-a, u kabelskoj kanalizaciji ugledali mogućnost ubiranja novog harača za punjenje proračuna. Svrha nije bila da im DTK-a omogući novi harač, novi izraz za punjenje proračuna, nego da se DTK-a liberalizira a da grad na sebe preuzme odgovornost za održavanje telekomunikacijskih kanala pod istim uvjetima u svim gradovima Hrvatske ako je to ikako moguće. Ali, te uvjete korištenja telekomunikacijske kanalizacije trebala je propisati agencija ali, to nije učinila. Agencija nije nažalost reagirala na primjeren način u još dva slučaja na što sam upozorio i pisanim putem. Jedno je bilo preuzimanje Iskona od strane HT-a, gdje sam tražio u ime našeg kluba da se Iskonu oduzmu one koncesije koje je dobio kao samostalna kompanija. Jer kad je postao dio HT-a naravno da je automatski s tim postao operater sa značajnom tržišnom snagom, jer se naslanja na kompletni HT i ne može se više govoriti o Iskonu kao o jednoj maloj firmi. Reakcije na to sve skupa bile su vrlo nemušte i vrlo šture. A čak je i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja reagirala vrlo neprimjereno izvlačeći se od svoje odgovornosti radi niske razine te transakcije, niskog iznosa. Druga situacija u kojoj je agencija reagirala vrlo neadekvatno, da budem pristojan, bila je situacija kad se VIP pojavio sa home boxom. Nitko od nas ne spori da se radi o nečemu što na neki način ipak liberalizira tržište telekomunikacija. VIP je naprosto shvatio da od treće generacije mobitela u Hrvatskoj nema gotovo ništa, da su koncesiju za treću generaciju mobitela mobitela za mobilnu mrežu dobili, ali da mobitela tog tipa u Hrvatskoj naprosto nema. To im je istodobno pružilo mogućnost da pruže svim korisnicima bežični Internet, tako da svim tim hrvatskim građanima ponude fiksni mobitel vezan za stol u obliku VIP home boxa. Međutim, to je naravno zavaravanje, jer kada je na isti toranj se spojilo prvi preveliki broj građana, kvaliteta usluge automatski pada. Međutim, VIP je samim tim načeo jednu drugu temu o čemu u ovom izvješću nikada nije bilo govora, ni u onom prethodnom. A to je odnos cijene za poziv sa fiksne prema mobilnoj liniji i sa mobilne prema fiksnoj. Znate o čemu se radi? Sve zemlje Europe pa tako i Hrvatska poticale su godinu za godinom godinom mobilne kompanije tako da vam je koštalo tri puta više onaj prvi poziv, prva minuta stajanja iz fiksne prema mobilnoj nego iz mobilne prema fiksnoj. Dakle, ako ste zvali sa fiksne linije mobilnu, ta terminacija poziva vam je bila 90 lipa a obratno je bila negdje oko 30 lipa. VIP je ponudio za spajanje na svoju home box razliku ne 1:3 nego 1:9 što je samo po sebi pokazalo da postoji još velika rezerva u cijenama. Agencija je tada trebala naprosto prisiliti sve ostale operatere da čim više izjednače tu razliku. Nažalost, to nije učinila. Ali nije upozorila ni na jedan drugi problem koji je ostao sakriven a to je da su svi operateri u Hrvatskoj godinama zadržavali toliko veliku razliku od fiksne prema mobilnoj u odnosu na poziv sa mobilne prema fiksnoj. I dok su u Europi to radili zato da iz te razlike poziva ljudima subvencioniraju mobilni aparat, pa su mobiteli kod njih bili jeftiniji, kod nas su taj novac pospremali u svoj džep, stavljajući to u dobit firme, a mobiteli su bili sumanuto skupi. Tek nedavno kad se tržište otvorilo konkurenciju su cijene mobitela počele padati. Ali nitko nije odgovorio kolik je kuna i eura zapravo zdrobljeno u toj međufazi koja zapravo objašnjava zašto je bilo strašno rentabilno i zašto je bilo strašno lukavo se u Hrvatskoj baviti mobilnom telefonijom? Na te odgovore nažalost u ovom izvješću nema ni spomena. Naravno da je Hrvatskoj potrebna bitna ofenziva u smanjivanju telekomunikacijskih usluga i …/Govornik se ne razumije./… govori apsurdni podatak objavljen pred koji koji tjedan u jednom od naših dnevnih listova, a to je da bolnice u Hrvatskoj plaćaju telekomunikacijske usluge više nego troškove čišćenja. Mene to doista je šokiralo i samo po sebi govori koliko je stanje neodrživo, da je država dakle doista dužna na svaki mogući način i preko agencije ići na čim veću liberalizaciju Telekom usluga. Da su gradovi dužni jedan za drugim, to više nije šminka dakle, da su dužni ulaziti u taj sustav digitalnih gradova, polagati gradske optičke mreže i smanjivati telekomunikacijske usluge svih javnih službi pa tako i bolnica unutar njih, da je država dužna prije ili kasnije promisliti je li razumno da beskorisno stoje i potpuno nekoordinirano se koriste optičke mreže i DTK-a sustavi od Hrvatskih željeznica, Hrvatskih autocesta, HEP-a i ANAF-a. Pa, to stoji sve neiskorišteno ili se daje u koncesiju pod vrlo neobičnim okolnostima, umjesto da se to objedini, ponudi na tržištu i sa time doprinese daljnjoj liberalizaciji Telekom usluga. Dakle, o ničemu od toga nažalost ovdje nije ni bilo govora. I mi iz tih razloga ćemo biti suzdržani pri glasovanju o ovom izvješću. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Milan Meden. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče vijeća agencije, gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo, ispred dva kluba ovdje zaista je bila dosta burna rasprava ali siguran sam da je zapravo ova rasprava burna zbog toga što je telekomunikacijsko tržište Hrvatske teško oko 17 milijardi kuna, u odnosu na hrvatski proračun to je dobrih 17% i vjerujem da je to jedan od glavnih razloga možda zbog toga što i na ovakav način ovdje razgovaramo. Istovremeno ću vas podsjetiti na ne tako daleku povijest odnosno godišnjicu 120 godina, zapravo je nedavno proslavljen u Zagrebu od osnivanja prve javne telefonske centrale u Zagrebu kada je poglavarstvo grada Zagreba sa tadašnjim Ministarstvom komunikacija na neki način dodijelilo kao najbitnijem ponuđaču koncesiju za javnu telefonsku centralu koja je proradila 1. siječnja 1887. godine i tada je u Zagrebu bilo uključeno i 300 korisnika koji su u prosjeku imali 80 razgovora dnevno. Želim reći da je to bilo svega 9 godina nakon što je izmišljen telefon odnosno instalirana prva telefonska javna centrala u Sjedinjenim Američkim Državama i taj trend suvremenih telekomunikacija i danas je prisutan na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu i zaista je možda nešto ispred konkurentnosti hrvatskog gospodarstva inače. Inače, Hrvatska agencije za telekomunikacije u 2006. godini je zasigurno

u fiksnoj mreži čini mi se i više od deset ili čak i četrnaest. I kao što je kolega imao sada ispravak netočnog navoda, dakle točno je da se svi ovi konkurenti danas imaju pravo natjecati pod jednakim uvjetima a i čuli smo da neki operatori imaju skuplju pretplatu nego što je ovdje pozivam čini mi se Hrvatski telekom. Prema tome, uloga HAT-a je u ovome slučaju itekako pravno regulirana i doprinosi punoj regulaciji hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Prema mišljenju Europske komisije uspostavljen je stabilan regulatorni …/Govornik se ne razumije./… okvir sa zadovoljavajućom razinom, dakle U usporedbi s drugim zemljama jugo-istočne Europe telekomunikacijski sektor je po mnogim pokazateljima vrlo razvijen. Liberalizacija odnosno formalno ukidanje monopola je provedeno u svim segmentima tog tržišta a udio vlasništva u budućoj telekomunikacijskoj kompaniji dakle HT-a je danas manji od 50% i prema tome u tom smislu on sigurno nije vodeći zbog toga što ima većinski dio vlasništva nego zbog toga što ovog trenutka na adekvatan način se našao u poziciji bivšeg monopola ali su svima vrata pod jednakim uvjetima potpuno jednako otvorena ali i naglašavam da je problem investicija. Dakle, nemoguće je biti veliki igrač na relativno srednjem ili regionalnom tržištu ukoliko nema dovoljno investicijskih ulaganja. Kada govorimo o podacima kao što sam ovdje danas čuo o cijenama, cijene su u Hrvatskoj podjednake i u fiksnoj i u mobilnoj mreži u odnosu na ostale zemlje iz ovog dijela Europe odnosno regije, ili čak i ako govorimo oko Europa 25 ali postoji jedan drugi problem zapravo što je u Hrvatskoj znači izračunat po glavi stanovnika bruto domaći proizvod izračunat po kvalitetu kupovne moći iznosi 12 tisuća 400 dolara dok je on kao takav u Europskoj S tog stanovišta možemo razgovarati o cijeni ali tržište je dakle otvoreno globalno i više apsolutno nije u pitanju monopolna konkurencija. Kada govorimo o mobilnoj telefoniji koja ovog trenutka participira na hrvatskom tržištu negdje sa oko 60% prihoda, dakle oko 8 milijardi kuna ono je doseglo 100% priključaka na broj stanovnika odnosno znači svaki stanovnik Republike Hrvatske ima više od jednog monopola, više od To samo dokazuje da je hrvatsko telekomunikacijsko tržište mobilne mreže zrelo, da je ušlo u jednu fazu kada više konkurenti neće moći sa jeftinim proizvodima dosezati korisnika nego zapravo sa viškom vrijednosti, sa posebnom ponudom sa posebnim tarifnim cijenama i držim da je Hrvatska agencije za telekomunikacije u ovom području zapravo napravila veliki iskorak dodjelom treće koncesije operateru Tele2 koje je do današnjeg dana zauzelo negdje oko 8% tržišta. Vjerujem da je to bila pravilna agencije, znamo koliko je bure bilo u ovom domu zbog toga i čak čini mi se interpelacija ili naknadnih govora oko dodjele treće koncesije. Ali u svakom slučaju ovdje je agencija razumno postupila dodjelom koncesije operatoru koji je bio sposoban, znači koji nije bio politikantski nastrojen, koji je sa svojim znanjem ali prije svega i investicija u godinu dana dosegao 8% tržišta. Iz tog razloga je agencija sigurno doprinjela razvoju hrvatskog mobilnog tržišta. Kada govorimo o fiksnoj mreži u odnosu na regionalnu mrežu hrvatska telekomunikacijska mreža fiksnoj mreži je sigurno naprednija od svojih susjeda. Zbog čega? Zbog toga što je fiksna mreža koja je danas prezentirana kompletna digitalna, zbog toga što nema više dvojnika, zbog toga što se4 već i u ovoj mreži prešle iznad generacije ATM-a odnosno najnaprednijih tehnologija i praktički spremna je doseći infrastrukturu optike do kuće odnosno …/Govornik se ovdje su potrebna znatna ulaganja, ali nitko ne stoji na putu i konkuretntu Hrvatskog telecoma poput Metrometa ili Optime da svojim ulaganjima jer imaju koncesiju doprinesu punom razvoju širokopojasne mreže fiksne telefonije u Hrvatskoj. Naravno stvari se ne odvijaju preko noći ovdje kao ni u drugim stvarima, naglašavam, jer osim znanja potrebna i velika investicijska ulaganja. U ovom trenutku u Hrvatskoj je negdje oko 250 tisuća priključaka DSL-a koji su ovdje dakle prezentirani i podizanje putem DSL-a jednog izvatka gruntovnice traje manje od sekudni ili čini mi se od podizanja reda veličine nekoliko sekundi. I u tom slučaju vrata su otvorena cijeloj konkurenciji da doprinose ovom punom razvoju širokopojasne informatičke mreže. U tom smislu je hrvatska Vlada i donijela Strategiju podizanja vrijednosti od 12% do kraja čini mi se 2008. godine. Naravno da neke europske zemlje koje jesu već u Europskoj uniji, a mi nismo su na nivou 32%. Znači naš je plan 12%. Dok je recimo jedna Nizozemska već danas na 60%. Dakle nije točno da Hrvatska agencija za telekomunikacije može preko noći donijeti ovakve programe. Odgovornost je i na onima koji imaju koncesiju. Odgovornost je sigurno i na agenciji regulatorna. Da ne dozvoli diskriminaciju na tržištu. A kada govorimo o DTK odnosno distributivnoj mreži za telekomunikacije agencija je 1. listopada prošle godine preuzela zapravo ulogu nakon provedene javne rasprave gdje su i svi konkurentni bili za to, to, preuzela odgovornost za zajedničku uporabu ove telekomunikacijske infrastrukture. Dakle agencija može izdavati rješenje o uporabi koja zamjenjuje ugovor u slučaju kada nije utvrđen vlasnik ili ako vlasnik u ovom slučaju ovdje možda prozivani HT odbije sklopiti ugovor o korištenju. Prema izvješću ove Agencije u prošloj je godini dakle svega 10 zahtjeva od listopada do kraja godine bilo svega potrebno 10 puta arbitrirati što je minorno u odnosu na medijske napise. U odnosu možda na politizaciju ovog slučaja jer to znači da je agencija svega 10 puta na 32 dionice morala arbitrirati između vlasnika i određenih konkurenata. Što to zapravo znači? To znači da kroz političke smicalice ili medijski marketing određeni konkurenti žele stvoriti znatnu materijalnu korist na taj način da ne, apsolutno niti plate najam ove kanalizacije bez obzira tko je vlasnik bio ili da bi možda preko noći vlasnici željeli postati oni koji nisu uložili ni jednu kunu. Evo to je prava istina. Kao što sam ovdje danas čuo zapravo izvještaj «Global information society watch-a» za 2007. godinu koji je jučer predstavljen u Ženevi Hrvatska agencija za telekomunikacije je na neki način dala određeni minus da nema dovoljno samostalnosti i znanja za kontroliranje tržištem. Ali ipak je ova Agencija aktivno sudjelovala u procesu pristupanja pregovora Republike Hrvatske i Europske unije i to posebno u procesu dubinske analize i usklađenosti zakonodavstva. Što to zapravo znači? Znači da bi agencija trebala i u idućoj godini nastaviti sa osnaživanjem ljudskih potencijala. Ali oprostite ovo nije samo zadatak Hrvatske agencije za telekomunikacije nego i svekolike državne uprave hrvatskog društva u cjelini zato jer ona država koja ima jake ljudske potencijale ujedno je i izrazito konkurentna što moramo priznati ovog trenutka u Hrvatskoj nije najsjajnija strana. Ali moramo na tome svi zajedno raditi. s tog stanovišta Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Valter Poropat. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege zastupnici, poštovani predsjedniče Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije. Moji prethodnici koji su govorili, ja ću se pridružiti njima kad su rekli da se ova rasprava odvija u krivo vrijeme. Naime znamo da ovo vrlo interesantna rasprava za sve naše građane i za sve korisnike usluga telekomunikacija, a znamo i to da se računi telefoniranja iz mjeseca u mjesec povećavaju i da su nam ustvari u većini slučajeva veći od računa Hrvatske elektroprivrede. Da ne govorim od računa vode i onog ostalog bez čega jednostavno nema života. Na telekomunikacijskom tržištu u Republici Hrvatskoj još ima mnogo stvari koje treba dovesti u red. Među prvima ja bih napomenuo ipak zaštitu potrošača. Poštovani kolege pretplata THT-u od 80 kuna, ako niste pretplatnik THT-a, ako ste pretplatnik THT-a plaćate pretplatu od 60 kuna. Mislim da više je jednostavno nedopustivo. I ovime želim reći i uputiti apel gospodine predsjedniče Vijeća za, Hrvatske agencije za telekomunikaciju vama da učinite sve da se ta pretplata ukine. Drugo poštovana gospodo osobno sam i sam radio na svom priključku na fiksnu mrežu. Postavljali smo stupove, kopali kanale te postavljati u istu traku za uzemljenje i pored toga platili tada još 1500 tada njemačkih maraka za priključak telefonskog broja. Pa recite vi meni danas da li mi koji smo radili taj posao i koji smo platili priključak od 1500 maraka imamo mogućnost da budemo ako ništa drugo dioničari na tržištu telekomunikacija odnosno u THT-u. Smatram da bi i to bio jedan od poslova koje upravo ova agencija treba uzeti u obzir i da znamo što ćemo raditi ubuduće. Jer nemojmo si dozvoliti da danas u našoj demokraciji, u demokratskom društvu da ne možemo razgovarati o tome i onome što smo sami osobno ulagali u nešto što danas itekako skupo plaćamo. Što se tiče kabelsko-distributivne kanalizacije odnosno distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Da ne govorim teškim riječima smatram da itekako kasnimo sa donošenjem rješenja o vlasništvu. Naime svi dobro znamo da su gradovi i općine izgradile zajedno sa svojim građanima kabelsko-distributivnu organizaciju. I ne samo to nego je kasnije bila zakonska regulativa da se u istu kabelsko-distributivnu kanalizaciju postavljaju posebne cijevi, «alcaten» cijevi «phi 50» i za kabelsko-distributivnu televiziju odnosno satelitsku televiziju koja se prihvaća na jednom mjestu i onda se distribuira kabelskom kanalizacijom do priključaka u samoj kući i to smo isto tako mi plaćali zajedno sa svojim gradovima i općinama. I to je ključno. Dok se taj problem ne riješi, naravno u korist građana, općina i gradova problemi će se samo multiplicirati i ja se nadam da će u ovoj sabornici biti još ljudi koji će zastupati upravo ovakav ili sličan način rješavanja ovih problema kao što to predlažemo najviše kolega Tonči Tadić i ja. Od ove agencije trebamo tražiti da napravi upravo pravilnik o korištenju distributivno telekomunikacijske telekomunikacije i to što prije. Ova agencija kao regulator na telekomunikacijskom tržištu mora puno dati i na zaštiti potrošača, a da ne govorimo da naši govornici plaćaju više cijene telekomunikacijskih usluga nego što to čine korisnici čije tvrtke imaju sjedišta u nekim drugim zemljama. I konačno, da ne ponavljam ono što su moji prethodnici rekli klub IDS-a primit će na znanje ovo izvješće, ali kod glasanja će biti suzdržan. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa Alenka Košiša Čičin-Šain koje nema. Zatim gospodin Ivan Vučić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Hrvatska agencija za telekomunikacije što je vidljivo iz izvješća i u prošloj godini i svojim radom u regulaciji telekomunikacijskog sektora stvorila

Iz izvješća je vidljivo da je agencija nastojala osigurati i promicati djelotvorno i održivo tržišno natjecanje sa jednakim mogućnostima za sve sudionike i sprječavati zloupotrebu nadmoćnog položaja na tržištu. Kad govorim o tržištu usluga u nepokretnoj mreži trenutno je nemoguć opstanak novih operatera, te provedbenog i efikasnog regulatora s jedne strane i ozbiljnog i uspješnog operatora s druge strane. Tržište usluga u pokretnim mrežama najbolji je primjer kako se ona može samo regulirati, jer da tržište već pokazuje prve znakove samoregulacije ulaskom novog operatera TELE2 koje je donio sniženje cijena, raznolikost tarifnih paketa, kako za poslovne, tako i za privatne korisnike što je za nas korisnike svakako i najvažnije, rekao bih i najbitnije. Agencija je svojim dosadašnjim radom pokazala da motri poteze Hrvatskog telekoma u svezi sa ISKON-om i u vezi sa drugim operaterima i da nisu popustili, i da nisu dopustili nikakvu na telekomunikacijskom tržištu vidljivo je da se prihod iz godine u godinu povećava što je svakako i naš doprinos u telefoniranju, pa je tako on u 2004. godini bio 11 milijardi i 422 milijuna, a 2006. godine 13 milijardi 721 milijun što je povećanje od 5,45%. Osnovni trendovi su povećanje prometa, odnosno korištenja TK usluga su pad cijene, a time i stvaranje boljih uvjeta za gospodarstvo i stanovništvo. cijene padaju, ali prihodi rastu što je dakle više koristimo naše telefone bile one fiksne ili mobilne. Da je Hrvatska sa liberalizacijom tržišta krenula kasnije ali je zato proces brži od zemalja koje su već ušle u

u mobilnoj telefoniji. Sniženje cijena korištenja javne govorne usluge u protekloj godini dana iznosi od 2,5 do 9,6.

prema udaljenim zemljama je viša za 108% nego u zemljama Europske unije i to je hajmo reći jedan dobar gospodarski potez operatera ukoliko znamo da skoro još dvije iseljene Hrvatske su u preko oceanskim zemljama Kanadi i Americi i Australiji i to je ono što njima zasigurno stvara onu veliku dobit koju sam malo prije rekao i svakako da je tu na tržištu potrebit ili novi koncesionar ili pritisak sa srane agencije da se i cijene međunarodnog poziva prema udaljenim zemljama smanje.

70%. Broj korisnika širokopojasnog pristupa je 251800 što je 5,6% i složio bih se sa onom usporedbom kolege Tadića jer evo na žalost i sam sam jedan od korisnika onog najsporijeg Interneta jer nemam mogućnosti priključka na ove telekomunikacijske bolje optičke kablove. Dakle, moja transakcija jednog lista A4 traje otprilike dvije minute, a nečija traje dvije sekunde i onda koliko impulsa platim ja, a koliko plati on nije za usporedbu, a na tržištu bi trebali imati svi iste uvjete. Usluge u pokretnim mrežama u Hrvatskoj 4 milijuna 655 290 korisnika ili nešto više nego Hrvatska ima stanovnika i mislim da je to u usporedbi sa najrazvijenijim zemljama u Europi da sigurno za njima ne ne zaostajemo. Dakle, imamo više mobilnih mreža, mobilnih telefona nego imamo stanovnika. Dakle, za 100,6. Učešće operatera je 52,2 % te Hrvatske, VIP net 43 i TELE2 4,6. Sniženje cijena korištenja javne govorne usluge iznosi od 1,3 do 17,7% u odnosu na prosjek zemalja Europske unije cijene na našem tržištu su za sada niže. Ono što je istaknuo i istaknuo i gospodin Gačina iz Agencije, isto tako i kolege. Najveći problem je korištenje zajedničke infrastrukture. Svakako da ciljevi koje je agencija stavila pred sebe, uvođenje reda, poticati zajedničko korištenje, osigurati budući razvoj su zaista ciljevi koje treba ostvariti, koje će biti teško ostvariti. Ali pravilnik koji su istakli kolege i Tadić i Poropat po korištenju DTK je zasigurno ono što je prioritet u izradi i ako me pitate kao korisnika pa i čovjeka koji je dugo bio u vlasti, u jedinici lokalne samouprave ne znam što bih ovog trenutka napravio, da li bi kao gradonačelnik primio na upravljanje DTK mrežu, dakle onda i na održavanje ili bi to ostavio operaterima koji sada koriste. Ali s obzirom na način na koji su rađeni kablovi zavisno od koje, do koje jedinice lokalne samouprave ili samo doprinosima i doprinosima ili vlastitim radom zasigurno su jedinice lokalne samouprave koje traže da one upravljaju tim kablima u pravu. I 12 ugovora do sada sklopljeno između jedinica lokalne samouprave i HT-a sa jedne i druge strane o načinu korištenja telekomunikacijske mreže. Iz sfere zaštite korisnika osnovano je Vijeće korisnika početkom 2006. godine, što je svakako pohvalno. Dobro je da se je Vijeće izborilo da se prikazani računi, prikazuju rizični brojevi na web stranicama, da je uvedena zabrana odlaznih poziva prema rizičnim brojevima, da je omogućeno ograničenje računa po želji korisnika, od 500 kuna, da je zaštita korisnika ugrađena za opće uvjete pružanja TK usluga. Rezultat svega je smanjenje reklamacija za 71%. I na kraju da zaključim da je Agencija kao nezavisni nacionalni regulator komunikacija zasigurno opravdala svoje postoje, da danas mi u Hrvatskoj imamo ono što smo pred par godina gledali u Njemačkoj da imamo mobitel za 1 euro ili za 1 kunu, da svako može i na svakom mjestu u Hrvatskoj telefonirati, da treba težiti dalje. Sigurno treba poglavito u izradi onog Pravilnika o DTK kao takvog. I podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. ja vjerujem da ste vi, kao što ste rekli bio gradonačelnik, je li tako, jedinice lokalne samouprave, kad ste govorili u vezi vlasništva da li biste se prihvatili DTK ili ne. Zbog čega to govorimo? Govorimo to upravo radi toga se gradovi kao takvi mogu uključiti i preuzeti na sebe vlasništvo distributivno telekomunikacijskih kanala radi toga da se ne dešavaju stvari koje se dešavaju. Ja znam da je u zadnjih godinu dana učinjen veliki korak, da su potpisani određeni sporazumi sa THT-om i sa nekim jedinicama lokalne samouprave i da se tu stvarno stvari su poboljšane. Međutim, ako vi gledate da su korisnici današnjih usluga prije 20-ak ili 25 godina sami učestvovali u postavljanju kabela, u postavljanju stupova, u rješavanju i kopanju kanala i postavljanja uzemljenja u te kanale, da su kupovali po tisuću 500 maraka tada jedan pretplatnički broj. … /Upadica se ne Negdje tisuću 650, eto vidite. Dakle, ja vjerujem da upravo na tom tragu imamo mogućnost da otvorimo raspravu po tome da ti ljudi koji su to radili budu danas dioničari onoga što će se sutra prodavati. Hvala. Idemo dalje. Sada je na redu gospođa zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću se isto vrlo kratko uključiti u ovu izuzetno zanimljivu temu iako je ona na izgled samo jako stručna i ove neke naravno čisto stručne stvari da se ne mogu da tako kažem toliko taknuti koliko ove koje se tiču u biti svakog kućnog proračuna u Republici Hrvatskoj. Jer obzirom na broj telefona, pogotovo mobilnih koji su sve više u porastu naravno da se to tiče sviju nas ponaosob, a i društva u cjelini i države naravno kao onog koji organizira stanje Ja moram reći dakle da je ova agencija koja vrlo kratko u biti djeluje i ona je nešto novo na hrvatskom tržištu za telekomunikacije. Isto tako obavila svoju funkciju ili barem pokušava obaviti onako kako najbolje zna, da je ona tek bila u ekipiranju, da se 90-ak stručnjaka teško može obraditi ove silne zahtjeve, da je impresivan broj predmeta koje je agencija obradila na različitim područjima. I tu ne može reći dakle da su ti ljudi djelatni. Mi možemo samo govoriti o nekim općim problemima koje agencija je naslijedila zajedno sa svima nama koji su posljedica možda pogrešnih ili loših odluka bivših vlada, a i nepoznanica iz ugovora koje su potpisane sa dosadašnjim monopolistom donedavno na ovom tržištu, a koji u neku ruku slijedom toga jest onda u povlaštenijem položaju ako govorimo o Deutsche Telekomu koji je vlasnik Hrvatskog telekoma u fiksnoj telefoniji. Jer naravno smo potpisivajući ugovore kojima im je zagarantirana ta telefonska pretplata u biti stavili u povlašteni položaj neki drugi time što smo još i rok koji prvotno u ugovoru nije bio dan produljili pa tu nemamo što govoriti i prigovarati agenciji. Dakle agencija je samo konstatirala takvo stanje koje ona sama promijeniti ne može. Dakle mi možemo i danas razgovarati o tome da li je trebalo ili ne prodati Hrvatske telekomunikacije. Ja sam jedna od onih koji je jedan dan bila u Povjerenstvu za prodaju '97. i danas sam sve više sigurna gledajući svako novo izvješće da nismo smjeli to prodati. Jer 17 milijardi kuna koje se prometne na hrvatskome tržištu bi dobro došli hrvatskoj državi, dobit bi ostala u Hrvatskoj. A imamo dovoljno i imali smo onda stručnjaka i pameti koji danas po svijetu grade drugima telekomunikacije, a onda su mogli ostati u Hrvatskoj i tu isto dobro živjeti i raditi. s tom povećanom pažnjom od onda i s tim dakle čvrstim uvjerenjem da sve ono što može ostati u hrvatskim rukama ostane. Ja ću isto kao bivša čelnica lokalne samouprave reći da sam čvrsto na stavu da lokalna samouprava može preuzeti u vlasništvo, ne mora njome gospodariti, može naplaćivati dakle koncesijom naknadu za korištenje kablova i vrlo jednostavno riješiti što se nekad zvalo društveno vlasništvo, odnosno što smo svi mi kao stanovnici bivšeg sustava naravno negdje više negdje manje, negdje je to bilo tisuću 500 maraka, ali negdje dragi moji prijatelji prije 30 i nešto godina je bilo i 3 tisuće Dakle bilo je puno više, ovisno o konfiguraciji terena, broju pretplatnika, vrsti ugrađenog materijala, da sad ne dociram. Dakle ljudi osjećaju to, a govorit ću da je to jednako onome što se dešava i u distribuciji električne energije, dakle isto tamo ti vodovi i još sličnih stvari, dakle nešto što ljudi smatraju svojim ne isključivo vlasništvom, svojom mukom kojom su gradili u svojoj zemlji, tu mislim da ne bi trebalo imati dileme i da bi agencija trebala u ovom slučaju ona pazi na to da se ti odnosi rješavaju, ali kad bude se definitivno rješavalo stati na stranu upravo većine građana koji razmišljaju kao i ja pa ću ja kao vox populi eto prenijeti njihov glas i mislim da to nema veze ni sa kakovim strančarenjem, nego je to čisto jedno da tako kažem od tehničkih pitanja, a i onda pitanje mogućnosti obavljanja određenih funkcija. Dakle, ovdje je vidljivo da se kroz ove godine smanjuje broj fiksnih korisnika, fiksne telefonije, da se povećava broj mobilne i tu možemo govoriti dakle u mobilnoj telefoniji o konkurenciji i u onoj dobrobiti koja za nas potrošače proizlazi, a to je dakle sa sve većim brojem ponuđača imamo sve niže cijene, imamo sve veću brzinu mogućnosti prenošenja svojih ili glasovnih ili pisanih poruka, a imamo isto tako ova rješenja dakle da u umjesto nje, klasične mjesečne naknade koja je u fiksnoj telefoniji ostala nemamo to, nego imamo jedan iznos koji možemo u biti kao kredit trošiti pa dakle tu su potrošači svakog dana preplavljeni novim ponudama, novim vrstama usluga i stvarno tu mogu birati iako ja moram dakle reći da se često prosječni potrošači teže i snalaze u toj cijeloj ponudi, da im tu možda treba pomoći i možda ova agencija, naravno medijskih i negativnih napisa, jer tu smo svjedoci i u drugim područjima da se ne piše nešto što je dobro napravljeno ili afirmativno, nego se izvuče neka sitnica pa se od toga onda radi priča po novinama. Dakle, da bi ova Agencija zaslužila da joj se malo više medijski pomogne, da se njezina djelatnost promovira i pozitivno kroz medije dakle i da ljudi imaju mogućnost da se kad nešto je u nedoumica obrate i toj agenciji. Ja moram reći dakle da sam govoreći o zaštiti potrošača, mi moramo reći da je ove godine godina zaštite potrošača u Hrvatskoj, između ostaloga dakle da treba štititi potrošače sviju vrsta proizvoda i usluga i svih modela. Imam problem otkad smo raspravljali o Zakonu o potrošačima sa brojevima 060, pa ja dakle molim evo gospodina Gačinu, iskoristit ću dakle ovu temu da se konačno bilo gdje, potrošaču je sasma svejedno, roditeljima i nama kao građanima gdje će se to riješiti, ali ne može se ne riješiti nigdje ili prebacivati lopticu s jednog na drugog. Dakle, ja sam htjela da se zaštita oglašivača, odnosno potrošača riješi na način da se vlasnik poduzeća koje se koristi uslugom 060, a koje se oglašava u tiskanim medijima, otvorite "Večernji" vidjet ćete poplavu u ovom slučaju pornografskih oglasa, ali imate oglase tipa onih kredita, tipa lažnog zapošljavanja gdje trebate dati učešće, odnosno varanje ljudi na svim područjima da tako kolokvijalno nazovem, dakle da se poduzeća koja koriste broj 060, a oglašavaju te usluge i mogućnost plaćanja na taj broj legitimiraju. Dakle, oglašivaču korisniku, odnosno koncesionaru mora biti poznato poduzeće, mora biti poznato da li to poduzeće plaća porez ovoj državi, da li to poduzeće ima urednu firmu bilo obrt, bilo d.o.o. bilo kojeg oblika, kućnu radinost, ali to ne može biti ilegalna djelatnost na štetu građana. Ja neću govoriti šta se događa kad dijete videći takav neki oglas prvo neukusan, bilo kakav nazove taj broj, dakle teku minute, usput ga se loše odgaja i sve one posljedice da ne govorim o naivnim građanima koji ulijeću u kredite, koji plaćaju za poslovanje. Pa lijepo molim dakle, ne može se dogoditi da uputi pismo iz Ministarstva gospodarstva agenciji, agencija kaže to nije naš problem, ministarstvo kaže ne može biti u ovom zakonu, ja vas molim da se dogovorimo svi zajedno da se to stavi po meni u sve zakone. brojevi 060 stave kao što su se ovi dajleri stavili pod kontrolu da se stave i ti brojevi 060 pod kontrolu. Najljepša hvala. Hvala. U 18 i 10 je prošlo vrijeme za prijavu. Imamo dvije replike. Prvo, gospodin Željko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Željko (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo želio bih samo na jedan način potvrditi ovo što je kolegica Ivana govorila vezano uz to koliko su građani sudjelovali kod izgradnje mreže. Prema podacima koje imam prije nekakvih 15-tak godina prihod Hrvatskih šuma je bio daleko veći nego prihod telekoma. Danas je situacija obrnuta iako se šume puno sijeku podjednako, a dok je prihod telekoma čini mi se 7, 8 puta veći. Prema tome, i …/Govornik se koju su građani financirali desilo se to da su prihodi telekoma veći i zato apeliram i da se pomogne agenciji, da se uvede konkurencija, da se što više operatera koristiti tom mrežom i na taj način ćemo vjerojatno dobiti onda i daleko niže cijene toga impulsa koji se danas plaća i na taj način želimo evo potvrditi ovo što je kolegica maloprije i govorila. Hvala. Ivana (HDZ)** Kad bi se htjela šaliti onda bih rekla gospodinu Ledinskom da bi onda u Hrvatskim šumama trebalo uvesti konkurenciju pa bi možda bile niže bile niže cijene, odnosno da ste malo više sadili, a manje sjekli pa bi sad onda ubirali plodove. No molim, dakle nije to odgovor. Ja se slažem dakle da je zarada neočekivano visoka, da nitko nije očekivao dakle da će svi u Hrvatskoj željeti imati posebno te mobitele i da je to za jednu socijološku analizu općeg stanja u našem društvu. Dakle, dolazimo u situaciju da ljudi, ja gledam ljudi iz siromašnijih porodica nemaju šta za jesti da to tako kažem, a imaju mobitel koji ih skupo košta i ne koriste se njime isključivo za pozitivne stvari, nego za da tako kažem kojekakve gluposti. Evo u tom smislu mi se ponašamo na način na koji se bogatiji od nas ne ponašaju. Dakle, vrlo nerazuman i vrlo loše trošimo teško stečeni novac. Hvala. Imamo još jednu repliku, gospodin Valter Poropat. Izvolite. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Sučec Trakoštanec, ako sam dobro shvatio i vi ste bila čelnik jedinice lokalne samouprave i rekli ste da biste prihvatili vlasništvo na telekomunikacijskom kanalizacijom, je li tako? I rekli ste između ostalog i da biste te kabele dali u koncesiju. Vjerojatno kabelsku kanalizaciju jer kabeli su u vlasništvu pružatelja usluga. Međutim, htio sam reći kad ste rekli da agencija ne može puno napraviti na tom polju jer je taj veliki problem naslijedila. Mi ne očekujemo, ja ne očekujem da agencija može napraviti ne znam što. Agencija je regulatorno tijelo i kao takva ona itekako može regulirati i dati prijedloge upravo ovom Saboru kako će se određene stvari rješavati da bi onda ti korisnici koji su nekad kupili i napravili tu kanalizaciju

kad je od 1. listopada prošle godine preuzela sukladno članku 22. Zakona o telekomunikacijama brigu kakvu je mogla naravno i kakva je u skladu sa zakonom da se jednostavno ti sporovi kojih je sve manji broj, skoro ih više i nema, dok se ne riješi definitivno pitanje vlasništva, da se omogući korisnicima da bezbolno, bez prekida imaju te usluge. Vidljivo je da je, ja sad neću čitati jer je u izvješću to jasno napisano, agencija koliko je mogla taj problem privremeno riješila. Ja joj na tome zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I kao zadnji u raspravi gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite! Ma evo, danas smo već puno čuli, svega nekoliko riječi. Ma evo, ponukan sa raspravom gospodina, kolege zapravo Tadića da zapravo lokalna samouprava preuzimanjem DTK-a želi doći do velike zarade, ja mislim da to nije tako. Ja sam razgovarao sa nizom kolega i kolegica iz lokalne samouprave i oni tvrde zapravo da je cilj liberalizacijom DTK-a mreže zapravo stvoriti jaku konkurenciju i upravo profitirati kroz tu konkurenciju. Jer je činjenica da je novac koji je uplaćen ranije za sudjelovanje u razvoju mreže, sigurno se nikad neće moći biti, neće što se tiče, evo kolegica veli 06060. Teško da će agencija moći regulirati ovo, kom prodati, što? Evo, kolegici mogu reći da bi se tim trebale pozabaviti toplinske mreže, jer riječ je o vrućim linijama, pa onda nego agencija. Dobro, sad dosta, samo nekoliko stvari sam htio samo reći. Primjećujem da je počelo što smo i očekivali da su postupci koordinacije radijskih postaja počeli i koordinacija recimo sa BiH-a, piše i Mađarskom i Italijom, Slovenijom itd., ali posebno su ovdje interesantni Italija pa i Slovenija. Ima jako puno ometanja naših radio stanica. I upravo u toj koordinaciji očekujemo zapravo da će se, da će doći do usaglašavanja, tako da bi upravo imali bi kvalitet. Dobro je da je agencija odmah krenula i sa opet koordinacijom međunarodnog usklađenja i sa drugima oko analogne i digitalne TV mreže jer moramo biti stvarno u toku. Ovaj put je tu velim i Austrija, jasno od susjeda. I ono što treba pohvaliti agenciju, vidim da je ogroman broj predmeta rješavan. Evo, 9 tisuća 200 veli 69 zahtjeva za izdavanje dozvola, preko 92% je riješeno. Jasno da uz dodatni napor i tražitelja koji moraju dati dokumentaciju bit će riješeno i više. Ima veliki broj upravnih i neupravnih predmeta što me je zapravo iznenadilo, više od 24 što sigurno zahtjeva i veliki napor. Što se tiče ovih ostalih stvari, s nizom stvari se ne bih složio sa prethodnim kolegicama i kolegama, ali o tom drugi puta. Hvala.

dame i gospodo. Dopustite mi samo telegrafski da se osvrnem na neke stvari koje mislim da treba reći sa ovog mjesta, koje naprosto ne stoje. Što se tiče distributivne telekomunikacijske kanalizacije agencija kao regulatorno tijelo po Zakonu o telekomunikaciji nije odgovoran za rješavanje vlasničkih odnosa nego da potiče zajedničko korištenje i da pri tome uvodi red. Isto tako mislim da je vrlo dobar prijedlog da se napravi pravilnik. Međutim, mi smo napravili uputu za korištenje distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Inicirat ćemo izradu odgovarajućeg pravilnika koji potpisuje ministar. Međutim, ovdje se radilo o krađi kapaciteta i to po noći najčešće, preko vikenda i pri tome dakle, tu ima posla i za komunalno redarstvo s kojim smo uspostavili suradnju, za Policiju i za telekomunikacijskog inspektora. Dakle, mi ne bježimo od svog dijela odgovornosti, ali samo zajednički možemo to riješiti. Što se tiče famoznog kako se zove …/Govornik se ne razumije./… Ja sam pročitao izvornik, žao mi je što ga nemam ovdje. Novinarka Gatarić, ako je to uopće vrijedno spomena, nije dobro prevela taj izvornik i ne stoji u izvorniku da je agencija nestručna. Mislim da to treba reći. Što se tiče akvizicije Iskon HT. Prošle godine prilikom podnošenja Izvješća za 2005. godinu bio sam pitan, premda to nije bio dio Izvješća za 2005. i rekao sam, Hrvatska agencija za telekomunikacije nije odgovorna za preuzimanje, to je Agencija za zaštitu tržnog nadmetanja. Međutim, rekao sam i to smo održali da ćemo proglasiti Iskon operatorom sa zajedničkom …/Govornik se ne razumije./… tržišnom snagom i na taj način spriječiti zlouporabu u formi cijena i zlouporabu nadmoćnog položaja. I to smo učinili. Isto tako obećao sam da ćemo oduzeti koncesiju za "Weimax" u Županiji zagrebačkoj. I to smo učinili. Prema tome, mi smo se nosili vrlo aktivno i efikasno s posljedicama toga preuzimanja. Što se tiče home boxa, to je zaista bila jedna delikatna stvar i tu odgovornost smo podijelili sa resornim ministarstvom i inspektorom telekomunikacija. Zašto? Zato što s jedne strane nismo znali gdje smjestiti home box prema postojećim važećim zakonima i podzakonskim aktima. koliko god je nepopularno čekati s rješenjem, mislim da smo našli optimalno rješenje, jer home box predstavlja obogaćenje ponude na Hrvatskom telekomunikacijskom tržištu i zabrana home boxa značila bi kažnjavanje korisnika. po načelu nediskriminacije budući je VIP net. operator s značajnom tržišnom snagom u međusobnom povezivanju i međusobnom povezivanju, u legalizaciji home boxa propisali smo obvezu VIP net.-a da mora uslugu pristupa dati i drugim operatorima. treće što se tiče cijena, tu ćemo odgovornost podijeliti sa Agencijom za zaštitu tržnog nadmetanja koja ocjenjuje te cijene u smislu korektnosti i eventualno istiskivanja cijena. Što se tiče ugovora o usklađenju koji je izazvao veliko čuđenje cijenjene zastupnice Alenke Košiša Čičin-Šain, želim reći da sam u tom procesu sudjelovao i da je trajao više od dva mjeseca. Ugovor o usklađenju koncesijskog ugovora trebalo je napraviti do 10. mjeseca 2003. godine po Zakonu o telekomunikacijama koji je još uvijek na snazi. Agencija za telekomunikacije i ja kao potpisnik sam preuzeo obvezu da ću dati, da ćemo izdati sve dozvole kao i svim drugim korisnicima bez ikakvih ekskluzivnih prava. I sa ovim usklađenjem ugovora prestala su sva ekskluzivna prava Hrvatskim telekomunikacijama, a onaj sporni članak o prikupljanja sredstava, obračunu i naplati će se riješiti sa Pravilnikom o naplatama koji je u izradi pri ministarstvu. Prema tome, nikakva ekskluzivna prava sa ovim ugovorom o usklađenju više neće biti. Prema tome, ja nisam ništa potpisao što mi je stavljeno pod nos. Vrlo sam ozbiljno radio na tome i na to sam ponosan. Što se tiče pitanja i primjedbi poštovanog zastupnika Tončija Tadića homeboks sam donekle mislim obradio. Mislim da su to manje-više sve teme koje se ponavljaju i bilo mi je izuzetno drago da sam imao priliku, zahvaljujem, objasniti ove stvari koje apsolutno ne stoje. Hvala vam Hvala